nego što počnemo glasanje, želim samo da napomenem da se u ovoj nedelji održava zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, tako da vas molim da oprostite poslanicima, odnosno članovima Parlamentarne skupštine i njihovim zamenicima, to je sedam plus sedam, na tome što smo onlajn angažovani gotovo po ceo dan ovde u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.Takođe bih želeo da vas još jednom podsetim da sam za sutra zakazao sledeću, Devetu sednicu Prvog redovnog zasedanja, da ćemo sutra ukoliko se saglasite sa tim, pošto je to predlog po hitnom postupku, razmatrati Zakon o izmenama Zakona o budžetu, odnosno rebalans budžeta, da ćemo u četvrtak raditi načelni pretres o tačkama od 2.

dnevnog reda i u sredu ovih nekoliko sporazuma, s tim što bi shodno potrebi da rebalans budžeta i odgovarajući zakoni koji su važni za nekoliko gorućih tema, glasanje o rebalansu budžeta i ovih pet zakona, gde ćemo raspravu u celini praktično završiti u četvrtak, glasanje bi bilo u četvrtak na kraju radnog dana.To

i na toj sednici ćemo započeti raspravu o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i imaćemo poslednji četvrtak u mesecu, kao što znate, poslanička pitanja Vladi Republike Srbije, od 16 do 19 sati.Po

period.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dođe kraj i Osme sednice, a ništa se spektakularno nije desilo.Pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom momentu 188 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva

poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 191.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u

kao i amandman Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na član 62.Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.Na član 95. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Milićević, Snežana Paunović, Uglješa Marković i Dijana Radović.Stavljam na glasanje ovaj

smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

108.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 190, nije glasao - jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.Treća

Narodna skupština će odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

57, 72, 79, 88, 111, 124, 139, 153, 155, 163. 166.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 191.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Peta

Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, vrši izborne nadležnosti.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Osmu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Zahvaljujem. Hvala